Заповядайте

Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Вносител – Министерският съвет.

Заповядайте, господин Миков.

Благодаря Ви,